**Friščić, Josip (HSS)** Prelazimo na 10. točku dnevnog reda, - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 532 Prijedlog akta primili ste poštom. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Po Poslovniku amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća sa sjednice odbora ste primili. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državna tajnica Tatjana Vučetić. Izvolite.

klasificiranih podataka kako bi njegove odredbe u smislu članaka 140. Ustava Republike Hrvatske postala dio unutarnje pravnog poretka Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske i Vlada Češke Republike potpisale su ugovor o uzajamnoj zaštiti klasifikacijskih podatka dana 1. veljače 2010. godine u Pragu. Navedenim ugovorom stvara se pravni okvir te se uspostavlja pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka u odnosima Republike Hrvatske i Češke Republike koje će se odnositi na sve buduće klasificirane ugovore i ugovore o suradnji a koji sadrže ili uključuju klasificirane podatke. Ugovorom se uspostavljaju pravni okviri za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih strana, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se nadležna tijela za provedbu ugovora, mehanizmi prijenosa klasificiranih podatka, kao i postupanje s klasificiranim podacima sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način ostvarivanje posjeta, postupanje u slučaju provedbe sigurnosti kao i pitanje troškova nastalih u provedbi ovog ugovora. Za provedbu novog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojima i država formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne može mijenjati ili dopunjavati tekst međunarodnog ugovora, predlažemo ovom Domu da se ovaj prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupka objedinjavajući prvo i drugo čitanje. Hvala vam lijepo. U ime odbora sam htio reći oprostite. U ime klubova je prijava tu. I najprije kolega zastupnik Emil Tomljanović, a tu je i vaša prijava. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo uvodno bih htio naglasiti da Klub zastupnika HDZ-a podupire Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Naime, predmetnim ugovorom reguliraju se odnosno uspostavljaju osnovne pretpostavke za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koje zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih strana. Osim toga dakle utvrđuje se u prvom redu istoznačni stupnjevi tajnosti, zatim obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, isto tako određuju se nadležna tijela za provedbu predmetnog ugovora, te se razrađuju mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka, te postupanje s klasificiranim podacima. Za naglasiti je i to da su razrađene odredbe o klasificiranim ugovorima, dakle način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka, te postupanju u slučaju povrede, sigurnosti te pitanje troškova koji nastaju provedbom ovog ugovora. Nadalje mislim da je vrlo bitno naglasiti u smislu mogućnosti potpisivanja ovakvog međunarodnog dokumenta, da je Republika Hrvatska razradila čitav projekt u smislu donošenja zakona i podzakonskih propisa kojima se na jedinstven i sveobuhvatan način uređuje područje informacijske sigurnosti. U prvom redu tu mislim na Zakon o tajnosti podataka, ali isto tako i na Zakon o informacijskoj sigurnosti, te na Zakon o sigurnosnim provjerama. Ovdje svakako treba napomenuti i uredbu o mjerama informacijske sigurnosti. Upravo donošenjem toga normativnog okvira, odnosno navedenih propisa stvoren je ne samo pravni temelj, već su uspostavljeni i strukovni standardi za cjelovito uređenje klasificiranje podataka i to kako na unutarnjem tako i na međunarodnom planu. I u izloženom smislu treba shvatiti i ovaj zakonski prijedlog kojeg Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I sada uvažena kolegica zastupnica Danica Hursa u ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ovim prijedlogom zakona potvrđuje se ugovor između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka koji je potpisan u Pragu 1. veljače ove godine. Ugovorom se osigurao pravni okvir i značajan mehanizam za ostvarivanje zaštite u području informacijske sigurnosti te zaštite klasificiranih podataka koji se razmjenjuju između dvije zemlje. Isto tako ugovorom se utvrđuju istoznačni stupnjevi tajnosti, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, određuju se dalje nadležna tijela za provedbu ugovora, određuju se mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka, kao i postupanje s istima. U ugovoru su sadržane posebne odredbe o klasificiranim ugovorima. Ugovorom se dalje uređuje način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka. Dalje se ugovorom regulira postupanje u slučaju povreda sigurnosti kao i pitanje troškova nastalih u provedbi ugovora. Zbog interesa da Republika Hrvatska što skorije okonča svoj unutarnji pravni postupak kako bi se stvorile pretpostavke da ugovor u skladu sa svojim odredbama u odnosima dviju država stupi na snagu mi u klubu HNS-a dajemo podršku prijedloga zakona. Hvala kolegice. Iscrpili smo time prijave klubova. Imamo jednu pojedinačnu prijavu za raspravu. Uvaženi kolega Ivo Grbić. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Temeljem Nacionalnog plana za pristupanje Republike Hrvatske za 2008. godinu tijekom 2007. i 2008. godine donijet je niz zakonskih i podzakonskih propisa kojim se na jedinstven i cjelovit način uređuje područje informacijske sigurnosti čime je stvorena osnova za upoznavanje strukovnih standarda za adekvatno uređenje zaštite klasificiranih podataka i na unutarnjem i na međunarodnom planu. Ova potreba za međunarodnom razmjenom podataka koji su prema nacionalnom zakonodavstvu klasificirani ili označeni jednim po zakonu utvrđenih stupnjeva tajnosti proizlazi iz bliskih vanjsko-političkih odnosa između država i povećane potrebe za uzajamnim i usklađenim djelovanjem na rješavanju suvremenih poglavito sigurnosnih problema koji često svojom složenošću i sveobuhvatnošću nadilaze nacionalne okvire. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka potpisanim dana 1. veljače 2010. godine u Pragu uspostavljen je pravni temelj za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka bilo da se to radi o utvrđivanju istog, znači stupnjeva tajnosti, obveza u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka ili u određivanju nadležnih tijela za provedbu ugovora. Mehanizama prijenosa i postupanja sa klasificiranim podacima, uređenja načina posjeta i sastanaka stručnjaka, te postupanje u slučaju povrede sigurnosti kao i na kraju pitanja troškova nastalih u provedbi ugovora. Radi navedenog, a obzirom da Hrvatski sabor potvrđuje ugovore čime se u stvari iskazuje formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezano ovim ugovorom podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Hvala lijepo kolega. Zaključno predlagač? Nema potrebe. Ovime smo iscrpili ukupne prijave za raspravu. Zaključujem